**Šprem, Boris (SDP)** Sukladno članku 223. Poslovnika predlažem da se provede objedinjena rasprava o sljedećim točkama dnevnog reda To su točke: 12. Prethodna odluka o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, 12. Izmjena Deklaracije o temeljnim načelima pregovora za punopravno članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji, 12. Prijedlog odluke o raspisivanju državnog referenduma o pristupanju Republike Hrvatske Da li se slažete s ovim prijedlogom? Ne moramo onda glasovati, mogu konstatirati jednoglasno. Utvrđujem da smo jednoglasno odlučili objediniti raspravu o ovim točkama dnevnog reda. Hvala. Prijedloge su podnijeli klubovi zastupnika SDP, HDZ, HNS, IDS, HSU, SDSS i Klub zastupnika nacionalnih manjina. Kod donošenje ovih akata primjenjuju se odredbe Poslovnika o postupku za raspravu o konačnom prijedlogu zakona. To je članak 177. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Želi. Gospodin Daniel Mondekar, zastupnik. Izvolite. Hvala vam puno, poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, uvaženi ministri i ministrice, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Velika je čast stajati ovdje i u ime klubova zastupnika SDP-a, HDZ-a, HNS-a, IDS-a, HSU-a, SDSS-a i Kluba zastupnika Nacionalnih manjina predstavljati vam prijedloge tri odluke kojima de facto privodimo kraju parlamentarni rad na procesu pristupanja Europskoj uniji te kojima ključnu odluku o članstvu prepuštamo svim građankama i građanima Republike Hrvatske. Kao što znate, europska perspektiva nalazila se u svim ključnim dokumentima Hrvatske od osamostaljenja, a u zadnjih 10 godina intenzivni rad, požrtvovnost i vizija doveli su nas pred sam prag Europske unije. Taj put nije bio lagan, od ratnih razaranja, preko demokratskog sazrijevanja države do gotovo punopravnog članstva u Europskoj uniji. Usudim se reći da je sličnim putem nastala i sama Europska unija na ruševinama 2. svjetskog rata i jednako se usuđujem reći da je upravo naš put u Europu kroz proces pregovora značajno pomogao u transformaciji Hrvatske u demokratsku pravnu državu. To se i najbolje vidi iz nekih primjera iz bliske nam prošlosti. Europski put Hrvatske započeo je 2003. godine kada je Vlada pokojnog premijera Ivice Račana predala molbu za članstvo u Uniji. Kao što znate, status kandidata Hrvatske je dobila 2004. godine, a tijekom 2005. započeli su pregovori. Šest godina kasnije Hrvatska ih je uspješno zaključila, a potpisima premijerke Jadranke Kosor i predsjednika Ive Josipovića na pristupni ugovor taj je put doveden do gotovo samog kraja. Kolegice i kolege zastupnici, danas je Republika Hrvatska spremna za članstvo. Veliki je posao odrađen na područjima prilagodbi i informiranja i sada je ključna odluka na građankama i građanima. Hrvatska mora dati odgovor na jednostavno pitanje: jeste li za članstvo u Da bi naši građani mogli donijeti takvu odluku potrebne su i neke predradnje u Saboru. Zato se pred vama nalazi Prethodna odluka o pristupanju Republike Hrvatske kojom pokrećemo postupak udruživanja s postojećim državama članicama Europske unije te Prijedlog odluke o raspisivanju Državnog referenduma o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji jer kao što znate bez odluke građana nema udruživanja niti vezivanja s drugim državama u bilo kakve integracije s prijenosom suvereniteta. Također, pred vama je i izmjena Deklaracije o temeljnim načelima pregovora za punopravno članstvo jer po sadašnjem tekstu referendum se treba održat unutar 30 dana od potpisivanja pristupnog ugovora. Ovim izmjenama početni datum pomiče se na dan donošenja prethodne odluke, a datum referenduma pomiče se na 22. siječnja 2012. godine, datum koji se jasno navodi u odluci o raspisivanju referenduma. Ovim putem pozivamo sve građane da se odazovu referendumu u što većem broju jer članstvo u Europskoj uniji nije tu zbog SDP-a, nije tu zbog HDZ-a, HNS-a ili bilo koje druge političke stranke ili pojedinaca. Članstvo je tu zbog naših sugrađana i njihovog boljitka. Ono je tu zbog naših mladih kojima se otvara cijeli niz novih mogućnosti, mobilnost u studiranju, mobilnost u radu, nova znanja, vještine i iskustva. Ona je tu radi naših obrtnika, poduzetnika i naših radnika kojima se otvara cijelo europsko tržište, ono je tu i radi naših jedinica lokalne samouprave koje se uz pomoć europskih fondova mogu izgraditi i preporoditi. Ono je tu radi naše akademske zajednice kojim se otvara cijeli niz mogućnosti na polju znanosti, inovacija i ono je tu radi naših poljoprivrednika kojima se otvara novi sustav potpora, novi modeli proizvodnje i golemo tržište. Dakle članstvo je tu za sve segmente hrvatskog društva, ali jednako tako moramo jasno reći da ništa od ovog ne pada s neba, da europska sredstva nisu poklon niti će nas Europa spašavati kako su nedavno neki mediji pisali niti će Europa za nas raditi naš posao. Europska unija je integracija bitno drugačija od onih u kojima je Hrvatska do sada sudjelovala. U EU za razliku od nekih združivanja iz naše povijesti ulazimo pripremljeni kao nikad do sada i temeljito informirani jer u toj integraciji mi smo gospodari svoje budućnosti i onoliko koliko ćemo sami raditi i onoliko koliko će naše institucije funkcionirati toliko će biti dobro i našim sugrađanima. Zato ću koristeći se riječima velikog političara Winstona Churchilla datum referenduma opisati kao kraj početka i gdje je nastavak jedan dugotrajni proces u kojem će Hrvatska kao punopravna članica morati još više raditi na mnogim prilagodbama i reformama. To je ujedno jedan veliki posao naše nove Vlade, Vlade Zorana Milanovića. Ovim putem pozivamo sve klubove zastupnika da podrže ovaj prijedlog te još jednom dokažu da politički konsenzus o našoj Europskoj budućnosti nikad nije bio ugrožen. I za kraj dozvolite mi samo dvije stvari. U svjetlu jučerašnje rasprave u Saboru o ovim točkama želim napomenuti da je tokom 6. saziva ovaj Sabor donio 300 europskih zakona, održao nekoliko desetaka okruglih stolova na temu Europske unije i tematskih sjednica te da je prva redovna sjednica 7. saziva posvećena europskim temama. To navodim jer jednostavna matematika pokazuje da u zadnjih nekoliko godina gotovo svaki tjedan se otvarala barem jedna europska tema gdje se moglo raspravljati o europskim integracijama i njezinom sadržaju. Molim vas da to uzmete u obzir kad se raspravlja o tome koliko su zastupnici upućeni u EU pitanja i koliko se o toj temi raspravljalo. I za kraj ovim se putem želim zahvalit svim požrtvovnim ljudima, svim službenicima, stručnjacima i dužnosnicima koji su posao pregovora započeli i odradili. Još jednom vam svima čestitamo i zahvaljujemo na odrađenom poslu. Hvala. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. Da li želi predstavnica predlagatelja gospođa Jadranka Kosor uzeti riječ? Izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Dozvolite da na početku čestitam u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice članicama i članovima nove Vlade, želim i uspjeha i želim da jednako predano kao što smo i mi to do danas u Vladi Republike Hrvatske radili za dobrobit Republike Hrvatske, jedine naše prelijepe domovine. Dakle drago mi je da smo se jučer u konzultacijama dogovorili da klub Hrvatske demokratske zajednice podupre ovu inicijativu budući da smo mi predano radili na završetku pregovora, budući da je Vlada kojom sam imala biti čast na čelu završila posao i potpisala pristupni ugovor. Mislim da smo puno puta, nebrojeno puta tijekom pregovora, posebno bih rekla u posljednje dvije i pol godine mandata moje Vlade dokazali da su nam državni interesi, interesi Republike Hrvatske apsolutno iznad svakog pojedinačnog ili ukupnog stranačkog interesa. To smo dokazali i kažem još jednom u protekle dvije i pol godine koje su bile iznimno teške, u kojima smo se najprije bavili i stabiliziranjem financija ali i velikim i teškim poslom deblokade pregovora. Sjetimo se nije to bilo tako davno. Dakle, pregovori su dame i gospodo i mislim da je ovo trenutak u kojem to mogu i mislim da na to imam pravo u ime svoje stranke, u ime svoga kluba. Dakle, pregovori su bili beznadno blokirani. Mi smo uložili i puno snage i puno strpljenja da bismo pregovore deblokirali. Sporazum sa Republikom Slovenijom o Arbitražnom sporazumu, dakle dogovor kako ćemo riješiti pitanje koje je na stolu bilo punih 18 godina neriješeno i u tom trenutku se činilo beznadno nerješivo mi smo uspjeli razriješiti zahvaljujući prije svega građenju mostova i razumijevanja. Ali i zahvaljujući međusobnom poštovanju i uvažavanju. I želim i ovom prigodom reći da bi bilo dobro da sve druge nesporazume ili otvorena pitanja sa našim susjedima rješavamo na takav način kao što smo uspjeli sa Republikom Slovenijom. Dakle, od tada kad smo deblokirali pregovore trebalo je napraviti još puno teškoga posla. Dakako, u deblokadi nismo imali potporu kakvu smo kao Vlada trebali imati. Žao mi je zbog toga. Mnoge stvari bi bilo i jednostavnije i brže riješiti. Ali to je sada prošlost. To je iza nas. Glavno da smo pregovore završili i ugovor potpisali. Dakle, puno teškog posla. Podsjetit ću vas dame i gospodo, mi smo prva država koja nakon '82. godine nakon ulaska Grčke ulazi sama pojedinačno. Mi smo imali 35 poglavlja za pregovarati iznimno teško posebno specifično poglavlje 23. vezano za pravosuđe i temeljna prava. Mislim da smo upravo u tom poglavlju, odnosno radeći posao kroz ispunjavanje mjerila za otvaranje i zatvaranje toga poglavlja dokazali kako smo snažna država i kako možemo sami sami rješavati svoje probleme jer smo jedan dio toga posla morali riješiti i pod pritiskom teškog naslijeđa krvave agresije na Republiku Hrvatsku koja se dogodila Dakle, i pitanje povratka izbjeglica, ali svakako i pitanje rješavanja suđenja za ratne zločine i sva ostala – reformu pravosuđa, reformu mnogih

smislu i u najboljem interesu Republike Hrvatske. Dakle, dvadeset trojka ali i osmica, poglavlje 8. vezano za prije svega rješavanje pitanja brodogradilišta itd. itd. da ne nabrajam. Bilo bi potrebno i nužno imati jako puno vremena kako bi se nabrojale samo sve poteškoće s kojima smo se suočavali. Želim i ja ovom prigodom i ovdje u Hrvatskome saboru zahvaliti svim članicama i članovima hrvatskih Vlada, ali posebno svim članicama i članovima Vlade od srpnja 2009. godine na predanom i upornom radu. Mi nismo posustajali tijekom prošle godine kad je upravo u ovom Parlamentu pokrenut postupak za rušenjem Vlade da smo tada posustali dame i gospodo ne bi bilo završetka pregovora. Nismo posustali ni u proljeće ove godine, ni u vrijeme facebook prosvjeda i različitih drugih prosvjeda nismo posustajali ni onda kad je bilo iznimno malo onih i u Hrvatskoj i u Europskoj uniji koji su vjerovali da možemo završiti taj posao. I uz ostalo želim spomenuti činjenicu da smo pregovore završavali u nepovoljnom ozračju u samoj u samoj Europskoj uniji koja se i danas kao što znate i danas bavi problemima krize, recesije i u tom ozračju da tako nitko se nije na poseban način bavio Hrvatskom. Ali zahvaljujem kolegama i u Europskom vijeću i u Europskoj komisiji koji su dali snažnu potporu, koji su razumjeli naše napore i koji su dakako vidjeli da smo mi zaista spremni završiti taj posao. Za mene osobno kao predsjednicu Vlade i vjerujem za sve vas bilo je osobito važno biti u Bruxellesu 9. prosinca, bilo je dirljivo dojmljivo. Bio je to povijesni trenutak kad smo potpisali pristupni ugovor. I zato klub Hrvatske demokratske zajednice podupire ova tri prijedloga i o izmjeni deklaracije i o pokretanju postupka, ali svakako određivanju datuma referenduma za 22. siječnja. Zašto? Zato što su rokovi počeli teći. Zato što nemamo puno vremena. Jer je Europsko vijeće na toj prvoj sjednici na kojoj sam imala čast sudjelovati donijelo odluku i unijelo u dokumente da je 1. Srpnja 2013. onaj datum Hrvatska postati punopravna 28 članica Europske unije, a hrvatski jezik 24 službeni jezik Europske unije. Ako ne krenemo odmah, a mislim da smo zaista ogroman posao učinili nećemo stići obaviti sve te poslove. Tu mislim dakako i na posao koji je još pred nama u Hrvatskoj, ali i u zemljama članicama Europske unije. Prema tome, klub Hrvatske demokratske zajednice podržava i prijedlog da se referendum na kojem će građanke i građani odlučiti konačno održi 22. siječnja. I ja ih u ime Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, u ime svoje stranke pozivam da u što većem broju zaista izađu na referendum i dakako da daju svoju potporu kako bi 1. Srpnja 2009. Hrvatska postala 28 članica dobro postala 28 članica Europske unije. Dakle, puna potpora ovim prijedlozima, a svakako sam zadovoljna, odnosno zadovoljni smo što je prihvaćen i naš prijedlog da se na prvoj sjednici koju će Hrvatski sabor održati nakon što to ustavni rok dopusti. Dakle, nakon 15. Siječnja ove godine održi na naš prijedlog i sveobuhvatna rasprava o ulasku Hrvatske u Europsku uniju, o tome što nam taj ulazak donosi. I vjerujem da će i to ususret ususret samog dana referenduma biti dodatan poticaj građanima da izađu i da zaokruže za. Jer vjerujem, budući da su nas izabrali građani i građanke i da mi ovdje predstavljamo hrvatski narod i sve građanke i građane Republike Hrvatske, da će naše zajedništvo oko tog povijesnog cilja dati poticaj mnogima da izađu na birališta i da zaokruže za. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa gospođi potpredsjednici Hrvatskog sabora Jadranki Kosor. Želi li predstavnik Vlade uzeti riječ? Izvolite, predsjednik Vlade Republike Hrvatske gospodin Zoran Milanović. Poštovane kolegice i kolege, moja zahvala u ime sadašnje Vlade Republike Hrvatske svima koji su radili na ovom teškom poslu. Ne čestitke, nego zahvala. Radi se o poslu koji je dobro odrađen, koji je bio težak i mukotrpan i na to ću se također na kraju kratko osvrnuti. Jučer smo imali dobar sastanak na kojem smo se vrlo brzo dogovorili oko bitnih stvari, prihvatili prijedlog HDZ-a da se nakon 15. siječnja u tih nekoliko dana na prvoj redovnoj sjednici Sabora ovdje organizira rasprava o Hrvatskoj i Europskoj uniji, ne prva, ali možda zadnja takva i to u važnom trenutku neposredno prije referenduma 22. siječnja, što je datum oko kojeg se slažemo. Ne svi. I o tome ću isto nešto reći, jer ne želim da ovdje itko ostane izoliran i da se osjeća izolirano i izopćeno. Tema je prevažna. Oko toga smo se lako dogovorili i to će tako biti. To nije agitacija, to je naš politički program. Zbir postotaka koje stranke u ovom Saboru dobivaju među biračima postotak glasova je ustvari veći od zbira ili postotka koju Europska unija Na tome moramo još malo poraditi. Dakle ljudi su jedan dio hrvatskih građana s razlogom skeptični i rezervirani. I mi to moramo uvažavati. Zašto 22. siječnja? Ne slažu se svi s tim datumom. Da krenemo ovako, dakle prema postojećoj deklaraciji, prema aktualnoj deklaraciji za koju smo zajednički glasali na prijedlog Vlade, ali svi smo je podržali, tako da je i naša, aktualni datum referenduma bi trebao biti prije 9. siječnja, dakle 30 dana od dana potpisivanja pristupnog ugovora. To je nemoguće. Čak je i zakonski nemoguće, jer je premalo dana od raspisivanja do organizacije referenduma. To pomičemo, oko toga se svi slažemo. Svi smo za Europsku uniju. Koliko pomičemo? Da li 3 tjedna kao što mi mislimo da je dobro, ili 3 mjeseca ili 4 mjeseca? Mi mislimo da je dobro 3 tjedna i da u ta 3 tjedna možemo ljudima objasniti još ono bitno. 3 mjeseca? Moguće je, ali onda možemo i 3 godine. Moja iskustva sa Europskom unijom pokazuje da je to tijelo koje se stalno mijenja, koje se u bitno mijenja, i koje je ustvari teško u potpunosti i shvatiti i razumjeti. Naravno ovo ne govorim da bih odagnao entuzijazam za Europsku uniju, nego da bih rekao koliko je to kompleksna organizacija. Za 4 mjeseca Europska unija će vjerojatno biti nešto malo drukčije nego što to sada jest, i to neovisno o hrvatskom pristupnom ugovoru koji se neće promijeniti, ali se neke, neka mjerila, neki kriteriji članstva u Europskoj uniji hoće promijeniti i stalno se mijenjanju, i tu dolazimo do referendumskog pitanja, koji je također dio zajedničkog prijedloga, a ono je vrlo jednostavno i glasi jeste li za članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji. Točka. Za ili protiv. To je korektno, ali opet i tome netko može uputiti prigovor. Može recimo uputiti prigovor da bi bilo korektnije napisati jeste li za članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji pod uvjetima i kriterijima pristupnog sporazuma ili ovako jeste li općenito za članstvo u Europskoj uniji kakvu je znamo, razumijemo i vidimo sada. Ili jeste li za, slažete li se s poglavljima 17., 18. do 30 i nekoga. I to bi moglo biti jedno od, moguće i zamislivo pitanje, ali smatramo da je ovo najkorektnije, da Jer to je milenijsko pitanje za Hrvatsku. To je naprosto odabir puta, konačnog puta ove generacije ljudi. Ugovor je ispregovaran, neki smo ga pročitali, što zbog interesa, što zbog profesije, pasioniranosti, neki nisu i to nije sramota, to je velik tekst, nije nikad u potpunosti razumljiv, to su kompleksni mehanizmi, ali je ključno pitanje nakon 10 godina da li želimo da Hrvatska bude članica te te nadnacionalne, supranacionalne tvorbe koja će nam u velikoj mjeri odrediti živote. I naše mišljenje je da treba. Budemo li čekali više od ova 3 tjedna, dakle koliko predlažemo pomicanje, izlažemo se riziku da nam proteknu neki rokovi, a da ništa bitno ni sebi ni građanima ne objasnimo. Dakle 15. veljače i 22. siječnja nema bitne razlike, a važno je da počnemo da počnemo sa završetkom svog posla, s tim početkom kraja kao što je rekao Mondekar, da i onima koji su dobili nekakav rok da Hrvatska postane članica Europske unije ostavimo dovoljno prostora za njihov posao. Taj rok je odlukom u postavljen na 1. srpnja 2013. godine, to je jasan rok, ali u prirodi stvari nije ultimativan, jer ovisi i o nama. On je više instruktivan. Mi to također možemo dovesti u pitanje svojim činjenjem ili nečinjenjem, i zato smatramo da je to dobro. Nedostaci Zakona o referendumu su činjenice, i to nam nije potpuno na čast. Možda smo to trebali mijenjati i ranije, ali na temelju postojećih propisa i u razgovoru sa stručnjacima i povjerenstvom zaključujem i zaključujemo da bi takav referendum, ako se sve pripremi u sljedećih nekoliko tjedana je bio jednako legalan i legitiman kao i ovi zadnji parlamentarni izbori, koje pak nitko s te osnove nije osporavao. Ni parlamentarni izbori nisu provedeni u savršenoj regulatornoj atmosferi i ambijentu, te popisi birača, te prevelik broj birača po izbornim jedinicama, dakle sve je to osnova po kojoj netko može osporavati, ali generalno volja političkog naroda je jasna i na parlamentarnim izborima manje-više jasna i nema razloga da ne bude i na referendumu. Prema tome, pozivam sve da podržimo tu važnu hrvatsku priču, da je privedemo kraju početka, kraju jednog velikog početka, pozivam i stranke koje su prema tome, ali samo s ove osnove i s ove strane rezervirane, a u biti su za Europsku uniju da to također učine, i vjerujem da će i te stranke ovdje u Saboru 16. ili 17. siječnja sljedeće godine raspravljati in favorem, dakle za Europsku uniju, za uspjeh referenduma. I za kraj, ja znam i svjestan sam da je teret ove vrste vlasti i uprave težak, i da vam se katkad čini da nailazite na puno opstrukcija i na podmetanja. Ja vas uvjeravam gospođo Kosor, uvažena kolegice, da to nisu bile naše namjere i da smo uvijek postupali u ovim stvarima u najboljoj namjeri, i kad kažete da smo opstruirali, odnosno da nismo pomagali u odblokiranju pregovora, ja tako stvari ne vidim. Nešto drugo smo tražili i to je završetak ove priče, ovog kraja početka, kada se dogovarao arbitražni sporazum, onda sam osobno inzistirao na potpunom pojašnjenju tog ugovora koji je bio u takvom sadržaju uvjet, kategorički uvjet za prekid blokade, potpišite i blokada odlazi. I to se na kraju dogodilo. Međutim rezerve koje sam iznio tada, i o čemu sam na vlastiti zahtjev razgovarao sa predsjednikom Europske komisije, a kod njega su neposredno prije mene bili neki vaši najbliži suradnici tog istog dana, znate koji su to, je bilo samo da se pojasni jedna odredba arbitražnog ugovora koja govori o listi arbitara, o listi arbitara koju će predložiti predsjednik Europske komisije na prijedlog povjerenika zaduženog za proširenje. U biti nisam dobio precizan odgovor, a vidio sam u tome jednu potencijalnu zavrzlamu. Danas je 23. prosinca, od potpisivanja pristupnog ugovora prošlo je 14 dana, a 9.12. su trebali početi teći rokovi za arbitražu, dakle lista arbitara je trebala biti gotova. Nije gotova, a od tog mog sastanka je prošlo više od dvije godine. I to je bila moja dilema, imam je i sada. To je prva stvar koju moramo rješavati zajednički. Vi svojim vezama i mi svojim vezama jer radi se o poštivanju ugovora koji je Hrvatska potpisala u dobroj vjeri i u tu dobru vjeri oni koji ga trebaju provesti mi vjerujemo i dalje, ali morat ćemo se dobro uvjeriti u to. Eto, to sam htio reći za kraj. Ako ste to doživjeli kao blokadu i kao opstrukciju moje namjere su bile ovakve. Hvala vam. Hvala lijepa gospodinu predsjedniku Vlade RH Zoranu Milanoviću. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime klubova imamo prijavljena tri predstavnika kluba, Hrvatskih laburista gospodin Dragutin Lesar. Izvolite.

Za razliku od nekih doista tema EU često zahtijeva, zaslužuje, zavrjeđuje i riječi velikih zahvala i govora, ali ja smatram da najidealniji trenutak hvala i pohvala u Hrvatskoj će uslijediti nakon referenduma jer točno je da u Hrvatskoj je postignut i visoki stupanj međustranačkog političkog suglasja na projektu EU, a da li ćemo ga uspjeti, taj konsenzus, postići i s građanima ove zemlje vidjet ćemo. Milenijski projekat jučer na radnom sastanku stranaka doista u ovom trenutku rečeno je da se radi sada o milenijskom projektu što se budućnosti zemlje tiče doista je.

Deklaraciju o temeljnim načelima pregovora za punopravno članstvo Republike Hrvatske u EU donio 2005. Neki koji sad žamore ili nisu bili u Saboru ne mogu se sjetiti tih noći i dana kada se ona pisala i sastavljala, ali je bitno bila da je tog dana su sve stranke u Parlamentu potpisale tu deklaraciju jer je ona bila nužna predsjedniku Vlade koji je idući dan putovao Jedan od važnijih dokumenata tog trenutka, i u njoj je bilo dogovoreno svih stranaka u Parlamentu da će se pregovori završiti, referendum raspisati prije potpisivanja ugovora. Jednoglasna odluka u Hrvatskom saboru, ako se dobro sjećam. 2010. je rečeno da to nije dobro i da najprije moramo ugovor potpisati i onda raspisati referendum. Koliko god smo se trudili upozoriti da odredba o roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora će biti neprovediva zbog očekivanih izbora u Hrvatskoj nije bilo dovoljno, a oni koji su glasali protiv izmjene te deklaracije su bili proglašeni euroskeptici. Sada opet Hrvatski sabor i tu odredbu deklaracije mora mijenjati. I sad se ja pitam da li su predlagatelji euroskeptici? Naravno da nisu, jer se shvatilo da poštivanje Ustava i zakonskih rokova je važnije od milenijskog projekta. Dakle, sada ovu deklaraciju moramo promijeniti i uskladiti sa zakonskim odredbama koje ima. Drugi dokumenat je prethodna je prethodna Odluka o pristupanju Hrvatske u EU. I što se Hrvatskih laburista tiče na nju nemamo nikakvu primjedbu. Podržat ćemo izmjenu deklaracije, podržati ćemo ovu prethodnu Odluku o postupku. Međutim, što se tiče trećeg dokumenta o kojem danas odlučujemo i raspravljamo, a to je Odluka o raspisivanju referenduma. Nije nam sporno ni referendumsko pitanje i mislim da je jako dobro napravljeno, vrlo jasno, kratko, svakom razumljivo i ne vidim nikakve potrebe daljnjeg širenja kompliciranja ili izazivanja bilo kojih dilema u referendumskom pitanju. Ni to nam nije sporno. I da je to samo jedna odluka i to bi podržali. Problem je 22. siječnja 2012. Dakle, datum održavanja referenduma. Ja sam sinoć postavio pitanje da li smo sigurni da su građani RH dovoljno informirani o EU, o sadržaju pristupnog ugovora, o sadržaju ispregovaranih poglavlja, ali ne samo u kontekstu informiranja nego ono što je nama daleko bitnije da postignemo što veći odaziv na izbore. Istina u paketu priprema ulaska Hrvatske u EU mijenjali smo i Ustav u onom dijelu koji govori o pravovaljanosti referenduma i ukinuli odredbu da je on pravovaljan ako je izlaznost veća od 50%. Međutim, političari bi trebali imati cilj da se izlaznost veća od 50% postigne bez obzira da li to Ustav ili zakon traži. Postizanje tog općeg dogovora sa što većim brojem građana u izlasku na izbore će biti kruna uspjeha svih onih koji su od prvog do posljednjeg dana vršili pregovore i doveli Hrvatsku u EU. Zar ne bi osjetili gorčinu svi zajedno da je izlaznost na referendum 30% Jer bi mogli reći da je to onda projekat građana ove zemlje ako izlaznost bude 30%. nama u Hrvatskim laburistima jeste cilj, ne što je predsjednik Josipović zaželio da odluka za bude 70% nego da izlaznost na referendum bude 70%, i nije važno za promil, postotak ili za 10% više glasova donesemo odluku o ulasku u Europsku uniju ili ne. Što veći broj građana sudjeluje u procesu odlučivanja to će veći broj građana osjećati to kao svoj projekat, sa tim svojim glasom donose i daju svoj doprinos tome i svi oni problemi koji se javljaju na tom putu i nakon ulaska u shvatiti će i više će razumijevati. Kažu i to je kolega Milanović, gospodin premijer ponovio, nemamo vremena. 12. veljače je bio prijedlog referenduma, to je tri tjedna kasnije od predloženog roka, da li je doista tri tjedna vremena za građane je toliko sudbonosno, toliko nebitno da ne želimo to pokloniti njima u odnosu na 2 tisuće dana koliko je sve skupa trajalo. trajalo. Neću sada otvarati dilemu da li je kompletna državna i javna uprava u Hrvatskoj dovoljno pripremljena za ulazak u Europsku uniju, da li je Hrvatsko gospodarstvo dovoljno pripremljeno pripremljeno jer će nadam se to biti jedna od glavnih zadaća nove Vlade da do 7. mjeseca 2013. i to dotjeramo koliko je to moguće. Podržali smo ideju da se u siječnju održi jedna kvalitetna, tematska i dobra rasprava o tome kako doprinos što većem odazivu građana na referendum. Ali ako Hrvatska nema alternative osim Europske unije onda postavljam pitanje da li će Europska unija 1. 7. 2013. biti takva kakva je danas. Što će tada biti sa Euro zonom, Šengenom. Da li će u nadmetanju dva koncepta budućnost Europske unije jedni koji bi sjedinjene države Europe, a drugi se bore za sačuvanje većeg dijela nacionalnog suvereniteta postići suglasje, pa će ta Europa izgledati približno slično kao i danas. Ili ne daj Bože što ako u međuvremenu Europa pukne, ako nemamo alternativu što bi to za Hrvatsku značilo, da ni mi nemamo alternativu. Ne takvim rječnikom se služiti, ne na taj način ljude privlačiti da sudjeluju u procesu odlučivanja. I završiti ću sljedeće, potpuno jasno Hrvatski laburisti podržat će odluke o izmjeni Deklaracije, odluke o prethodnom postupku, učiniti ćemo sve i pozivati građane da sudjeluju u procesu formiranja, sve organizacije sindikata poslodavaca i civilnog društva da budu na tom području aktivni i sugerirat ćemo im da glasuju za ulazak Hrvatske u ali nećemo podržati odluku o referendumu jer se nije uložilo niti minimum truda da postignemo kompromis da to bude 12. veljače i mi smatramo da tih tri tjedna koje bi posvetili građanima oni to zavređuju da bi tada dobili veću kvalitetu, veću sigurnost i umjesto onoga u Hrvatskoj prisutne rasprave emotivne kada nekoga pitaš da li je za ili protiv Europe, svi znaju da li su za ili protiv, nitko ne zna zašto. to su naši razlozi suzdržanosti kod termina, datuma održavanja referenduma.

Europa da ili ne. Da što prije. Ja mislim da 22. 1. bude taj datum, temeljem ove Deklaracije koju mi imamo sada, taj datum je trebao biti 8. siječnja, to je bilo nesprovedivo, to je bilo jednom riječju neobranjivo. Meni je drago da se sinoć nastavio konsenzus, da se on danas prelio, ako smijem se tako izraziti u ovaj Dom, nikoga glede toga ne treba isključivati, ne treba isključiti Vladu Ivice Račana, ne treba isključiti Vladu ni Ive Sanadera, ne treba isključiti Vladu gospođe Kosor, ne treba isključiti niti predsjednika Republike gospodina Mesića ili aktualnog predsjednika gospodina Josipovića, mislim da opozicija tko god bio u datom trenutku mislim da je bila jedinstvena i utoliko želim vjerovati da ćemo uskoro pod novom Vladom taj proces završiti. Drugo što želim kazati 90. godine svi koje znam bili su za Europsku uniju. Danas je bar polovica od onih koji su tada bila za u najmanju ruku suzdržana. Ja njima poručujem vi griješite, ali u našoj zemlji svatko od nas ima pravo isto tako da griješi. Kazati danas 2011. da je raspoloženje kada je riječ o Europskoj uniji onakvo kakvo je bilo 1991. to bi isto bila neistina, kao što isto tako treba reći da nije promijenjen Ustav u dijelu da je dovoljno za ulazak u Europsku uniju obična većina za pozitivnu odluku o priključenju Europske unije, znači ja mislim da taj referendum ne bi prošao. I ja I ja mislim da je u tom dijelu Vlada HDZ-a hrabro predložila nešto što je, neću reći na granici ustavnosti, što je možda bilo teško podržati ali ako je bila njihova greška ja sam za nju glasovao pa je isto tako to i moja greška, no mislim da nije to bilo neispravno. Ja ne vjerujem gospodo da bi mi danas na ovom referendumu koji će se održati za mjesec dana cirka, mogli dobiti 2 milijuna 250 tisuća građana na svoju stranu na njihovu stranu, na ove izbore, parlamentarne izbore, a to uvijek su parlamentarni izbori izbori svih izbora, izašlo je 2,7 milijuna građana i sada bi od tih 2,7 milijuna građana 2 milijuna 250 tisuća bilo za, pa to bi bilo realno dobitku ili Bingu negdje na lotu. E sada, da li treba podržati Europa koja moguće kao što je rekao Lesar da i ne preživi narodno desetljeće. Ja osobno smatram da da. Ja neću govoriti sada previše o Hrvatskoj ali ću govoriti više u Istri. Još uvijek mislim da građani Istre prije ostalih u Hrvatskoj trebali bi biti za. A zašto tako govorim? Zato jer je možda raspoloženje dole kojima najviše treba Europa možda drugačija nego u nekim drugim krajevima RH. Ja mogu i razumjeti kada građani kažu otprilike mi smo protiv, mi imamo danas male tvrtke, konkurencija sutra će biti nesmiljena. Možda je bolje za nas da recimo ostanemo van te asocijacije. Te ljude treba razumjeti. Dobro je da će pod Europom i dalje biti nadzor borbe protiv neke korupcije, nadzor ljudskih prava. Međutim mnogi dolje danas postavljaju pitanje što će biti sa brodogradnjom. Ja čak o tome mogu javno govoriti. Sjećam se kada je Gian Carlo Župić gradonačelnik grada Pule, Stevo Žufić župan, Damir Kajin kada smo de facto u Uljaniku otpisivali potraživanja u visini proračuna grada Pule. Danas da to napravimo svi bi bili u zatvoru. Ali to je u onom trenutku pomoglo da se jedan takav sustav naprosto stabilizira, da se spasi da opstane ne tri nego pet tisuća ljudi na radnim mjestima, da Uljanik izvozi 500 milijuna dolara godišnje, da ima 5% hrvatskog izvoza. 5% hrvatskog izvoza. Zašto ja govorim gospodo o hrvatskoj brodogradnji? Govorim i to već 3, 4 dana zato jer su problemi takvi da pitanje što će naprosto biti sutra. Od '97. do 2011. Mi smo za brodogradnju odobrili 35 milijardi kuna jamstava. Samo splitskom, samo Riječkom brodogradilištu od 2008. do 2011. Država iz proračuna servisirala kredite u iznosu od 2,7 milijarde kuna. Ove 2011. 11,3 milijardi kuna obveza brodogradnje pretvorili smo u javni dug. Znači u 17 godina isporučili smo brodova za 40 milijardi kuna koliko smo potrošili na samu sanaciju. Ljudi postavljaju pitanje što će biti sa nama u dogledno vrijeme sa granom koja u ovom trenutku gotovo da i nema narudžbi. Ja se osobno plašim što se može dogoditi Uljaniku 2013. Godine koji je ovih 11, 12 godina uspješno uspješno poslovao. Poljoprivreda o.k. valjda će se tu profitirati ali da će se u zemlju sliti toliko novca o kojem se govori u prvih nekoliko godina, teško mi je u to povjerovati. koliko god da valja upozoravati na sve aspekte ulaska, jer poslije referenduma nema jano popravka, mislim da se, a govorit ću o Istri gdje je danas raspoloženje bitno drugačije nego prije 10 ili 20 godina isplati biti za. A zašto se isplati? Pustimo te fraze, vrijednosti koje živite iste su kao i u Europi, više novaca se uspijeva provući iz Bruxellesa, Strasbourga nego iz službenog Zagreba. Jasno je da onaj koji daje novac iz Europe danas traži da njegove tvrtke. pojedine objekte za koje financiraju itd. Jasno je isto to da i Europa od Hrvatske jako puno dobila. Dovoljno je spomenuti bankarski sustav, dovoljno je spomenuti dobiti telekomunikacije koje smo ustupili Nijemcima, INA-e Mađarima itd., itd. Zašto nam treba Europa? Treba nam prije svega radi izvoza, radi turizma, radi ulaganja, radi fondova, radi međugranične suradnje. Kako će to ili kako međugranična suradnja iznositi ili izgledati između Slovenije i Hrvatske? To ćemo vidjeti. Što se tiče samog Arbitražnog sporazuma o čemu je govorila i bivša premijerka, ja se bojim da ćemo proći kao bosi po trnju ali odluku treba ispoštovati bez ikakvih rezervi jer smo naprosto svojim deklaracijama ili svojim potpisima ili ne znam rezolucijama na to se obvezali. Ja želim vjerovati da će se u Europi oni riješiti krize. Sa Europom želim vjerovati da će i Hrvatska na neki način izaći iz te recesije. Prije 30 dana banke gotovo da nisu imale novaca, danas ponovno nude nakon onog pretpristupnog pregovora novaca, znači opet ima novaca. Hrvatska ima 4,3 milijuna stanovnika, Europa preko 500 milijuna stanovnika. Znači Europi ne bi trebalo biti teško šlepati otprilike jedan svoj veći grad, ali imam dojam da gospođa Merkel više neće šlepati nikoga nikoga i zato joj dajem apsolutno pravo. Jasno je da ćemo mi biti za EU, jasno da ćemo pozivati građane da glasaju za EU. Želim vjerovati da oni koji rade će profitirati, a oni koji su na sinekurama mislim da neće i konačno to je pošteno. Neka svi žive od svog rada. Biti će za jednih, biti će za drugih, ali doista želim vjerovati da se u ovom trenutku jedan "milenijski" projekat isplati podržati. Hvala lijepa. U ime Kluba HDSSB-a molim da riječ uzme gospodin zastupnik Dinko Burić. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine predsjedniče Vlade, dame i gospodo ministri, kolegice i kolege. Vjerujem da smo svi zajedno svjesni sudbonosne i ponosne važnosti dokumenata koje su danas pred nama. Proteklih godina RH imala je privilegiju uložila je mnogo napora kako bi svladala brojne prepreke da bi došla do statusa kakav imamo danas. Pregovori sa EU su završeni i na tome treba čestitati. Ali problem je u tome što malo tko uopće zna što smo mi to ispregovarali. Od nas i svih hrvatskih građana se sada traži da za nepunih mjesec dana izađemo na birališta i glasujemo za nešto, a da niti sami ne znamo za što. Hoće li ulazak Hrvatske u EU uistinu hrvatskim građanima donijeti korist i boljitak? Zašto se krije što time dobivamo, a što u EU možda i gubimo? U Hrvatskoj nesumnjivo postoji značajan broj građana koji podupire ulazak u Europsku uniju, no jednako tako je nesporno da postoji i značajan broj onih koji se pitaju da li zato biti ili ne, a broj tih građana nije zanemariv i nije mali. Svi koji se pitaju imaju pravo znati odgovore na ta svoja pitanja jer istina ne može i ne smije biti isključivo dostupna jednima, a drugima nedostupna. Hrvatska je povijest prepuna tragičnih posljedica, ishitrenih i nedovoljno promišljenih odluka hrvatskih političkih elita. Pitanja koja muče ne mali broj hrvatskih građana, a na koja nitko ne daje odgovore jer su mnogobrojna, a ja ću sad postavit samo neka. Ona se odnose i na nepoznanice o tome što je Republika Hrvatska ispregovarala s Europskom unijom tijekom pretpristupnih pregovora, ali i na ono što za Republiku Hrvatsku znači primjena odredbi Ustava Europske unije, tzv. Lisabonskog ugovora. Osim vrlo malog broja ljudi unutar hrvatske političke elite zanemariv je broj hrvatskih građana pa čak i zastupnika u Hrvatskome saboru koji znaju što u tom Lisabonskom ugovoru piše i kakve posljedice za Hrvatsku primjena odredbi tog ugovora može imati. Zato u ime kluba HDSSB-a od današnjih predlagatelja tražimo odgovore na sljedeća pitanja. Da li je točno da Hrvatska ulaskom u Europsku uniju gubi važne elemente državnosti, što Lisabonski ugovor donosi hrvatskom narodu. Da li je točno da ovim ugovorom kojim je Europska unija poprimila elemente države zemlje članice gube važne dijelove svog državnog suvereniteta i postaju ustvari moglo bi se reći autonomne pokrajine unutar nove europske megadržave od ukupno pola milijarde građana. Ako je ovim dokumentom Europa postala, a jest država sa svojom vanjskom granicom, jedinstvenim novcem, jedinstvenim tržištem i vrhovnom zakonodavnom i političkom vlašću nad jasno određenim teritorijem,

Ključna razlika između država koje su samostalno i administrativnih pokrajina jest u tome što samostalne države suvereno vladaju svojim teritorijem i svojim vanjskim granicama dok administrativne pokrajine to suvereno pravo nemaju. Na samom početku Lisabonskog ugovora podsjetit ću u članku 3. Europska unija se definira kao politička država, citiram: bez unutarnjih granica u kojoj će biti zajamčeno slobodno kretanje pojedinaca što znači da se sve osobe unutar njenih granica mogu neometano i bez provjere kretati i naseljavati u bilo kojoj državi članici. Republika Hrvatska će na ovaj način neulaskom u Europsku uniju izgubiti kontrolu nad svojim sadašnjim vanjskim granicama te će naše vanjske granice postati unutarnje administrativne granice, a i one će s vremenom nestati. Gubitkom kontrole nad svojim vanjskim granicama Hrvatska će izgubiti jednu od najvažnijih sastavnica svoga suvereniteta i svoje državnosti. Ne znači li to da ćemo mi Republika Hrvatska od suverene i samostalne države postati obična pokrajina i to mala unutar goleme europske megadržave. Europska unija naime na taj način preuzima najvažnije elemente državnosti od svojih unutarnjih pokrajina. Suverena država ima sve atribute suvereniteta i jasno definirane vanjske granice i jasno definirano državno područje i jasno definiranu populaciju, zakonodavnu, izvršnu i sudbenu vlast što uključuje i vlastite oružane snage, vlastiti novac i sposobnost upravljanja i primjene vlasti. One države koje na svom teritoriju nemaju ekskluzivnu i vrhovnu vlast nego su podložne pravu drugih država ili tuđe vlasti s međunarodnog stajališta nisu de facto pa ni pravno suverene. Da Hrvatska 1991. godine nije imala atribute suverene države, svoju vanjsku granicu, svoj državni teritorij, svoje oružane snage, svoju izvršnu i zakonodavnu vlast ne bi mogla biti niti priznata kao suverena država po tadašnjim kriterijima …/Ne razumije Treće, što će biti s hrvatskim narodom u ovoj europskoj megadržavi. Ako se uzme u obzir činjenica da je ukupan broj Hrvata u Republici Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini oko 5 milijuna, a da je pučanstvo Europske unije doseglo pola milijarde jasno je da će Hrvati u svojoj budućoj državi činiti manje od 1% ukupnog stanovništva Imajući to u vidu ne može li se reći da se dugoročna sudbina hrvatskog naroda u Europskoj uniji može čak smatrati zabrinjavajućom. Četvrto, kako komentirati članak 17.b Lisabonskog ugovora koji glasi: Građani Unije imati će pravo slobodno se kretati i slobodno živjeti na teritoriju zemalja članica te pravo glasovati i biti kandidati na izborima za Europski parlament i na lokalnim izborima u državama članicama gdje žive pod istim uvjetima kao i državljani te zemlje. Znači li to da će prema ovom članku građani drugih zemalja Europske unije koji dođu živjeti u Republiku Hrvatsku dobiti automatski prava kao i domicilno hrvatsko stanovništvo. Ako je tome tako tada se može zaključiti da će na ovaj način i strani državljani od Hrvatske bogatijih zemalja Europske unije, a koji se dosele u Hrvatsku imati daleko veću gospodarsku moć pa onda i politička prava koje će im omogućiti da preuzmu lokalnu vlast u onim sredinama u kojima to i požele. Razlika u kupovnoj moći između hrvatskih građana i građana iz drugih znatno bogatijih zemalja Europske unije i sada je ogromna. S vremenom ulaskom u Europsku uniju ta će razlika u kupovnoj moći biti još veća pa odgoda prodaje nekretnina strancima za 7 ili 10 godina ne donosi svejedno ništa hrvatskom narodu jer je većina Hrvata dosadašnjom politikom već toliko osiromašila da je za očekivati da bismo lako mogli postati tuđinci na vlastitom ognjištu. Peto pitanje, kako komentirati sve izraženiji strah od prijeteće političke podređenosti Hrvatske u budućoj državi Europskoj uniji. Do sada sve značajne odluke unutar važnih tijela Europske unije poput Vijeća ministara donosile su se konsenzusom što znači da je za pravovaljanost neke odluke svaka od 27 zemalja sadašnjih članica morala dati svoj pristanak. Na taj način je svaka članica mogla blokirati one odluke koje je smatrala štetnim za svoj interes. No, da li je točno da Lisabonski ugovor donosi i nova pravila za donošenje odluka u budućnosti po kojima će pojedina, posebno mala članica i narodi biti nezaštićeni. Da li je točna tvrdnja da će prema članku 9.c Lisabonskog ugovora odluke Vijeća ministara od 1. studenog 2014. godine donositi se većinom od samo 55% u uvjet da tih 55% obuhvaća najmanje 15 od 27 članica te 65% ukupnog pučanstva Unije. Nije li čak i ovo samo prijelazna faza, odnosno nije li prema Deklaraciji o članku 9.c kao dodatku Lisabonskom ugovoru od 1.travnja 2017. predviđeno kako će za kvalificiranu većinu više ne trebati konsenzus nego biti dovoljni glasovi koji čine ili 55% pučanstva ili 55% članice Unije. Ako se vodi računa da samo 6 najvećih unije Njemačka, Francuska, Engleska, Italija, Španjolska i Poljska čine 70% ukupnog pučanstva Europske unije, a ostalih sadašnjih 21 članica samo 30% ukupnog broja stanovnika tada bi ovo značilo da se niti jedna odluka neće moći donijeti bez volje vladajuće šestorke. Da li je gospodo ovo točno? Ako jest ne znači li to tada da na ovaj način mali narodi, a u takve spada i naš hrvatski narod, u praksi neće imati gotovo nikakvu političku moć, ako je tome tako sasvim je izvjesna opasnost od toga da veliki narodi vladaju malim narodima. Ako sve ovo nije točno recite nam i riješite sumnje i strahove oko toga, ali ako to jest točno tada to recimo hrvatskim građanima pa neka oni sa svim ovim saznanjima odluče kako će glasovati na referendumu. Neka odluče hrvatski građani, a ne samo političke elite. I šesto pitanje. Poljoprivreda je strateška grana gospodarstva cijele Republike Hrvatske, a posebno Slavonije i Baranje, a brojna su pitanja koja naše poljoprivrednike muče. Evo samo nekih. Po principu zajedničke poljoprivredne politike zemlje s manjim BDP-om imaju i manje poticaje. Na primjer, premija poljoprivrednika u Nizozemskoj iznosi 469 eura po hektoru, a poljoprivrednika u Latviji 83 eura. Gdje je Republika Hrvatska u tom pogledu? Nadalje, kaže se da će pravo na poticaje imati samo seljaci u sustavu PDV-a, a takvih je kod nas jako malo. Većina seljaka nisu u sustavu PDV-a jer nemaju tolika primanja da bi mjesečno mogli izdvajati 1700 kuna za mirovinsko i zdravstveno zdravstveno osiguranje. Ne prijeti li stoga opasnost da oko 100000 seljaka u Hrvatskoj neće biti u poziciji dobivati nikakve poticaje, a što bi to značilo za njihovo vjerojatno i sigurno propadanje. Ako se ovome doda da kao vlasnici zemlje nemaju pravo niti na socijalnu pomoć, postavlja se pitanje pa kako će i od čega onda uopće živjeti one njihove obitelji. Činjenica jest da će po ulasku u Europsku uniju tržište gospodarski slabijih članica biti preplavljeno proizvodima upitne kvalitete i gospodarski jačih. To bi mogla biti stvarna opasnost i od potpunog uništenja domaće proizvodnje malih poljoprivrednika i poduzetnika. U konačnici od porasti nezaposlenosti i još većeg pada kupovne moći građana slabijih članica. Zaključno. Ovo su bila samo neka od pitanja koja muče veliki broj hrvatskih građana i oni zaslužuju odgovore na ta pitanja, jer i oni su hrvatski građani ništa manje vredniji od onih koji ne postavljaju pitanja. Apsurdno je postavljanje pitanja izjednačavati sa euroskepticizmom, a još je gore ljude koji s pravom postavljaju pitanja tretirati kao manje vrijedne ljude. Zato je dobro neki dan profesor Nenad Zakušek rekao: "Bahato je tvrditi da su euroskeptici neinformirani i zaostali ili desničarski zaslijepljeni ljudi". Parafrazirajući čuvenu rečenicu poznatog hrvatskog političara Stjepana Radića izrečenu još 24. studenog 1918. godine "Gospodo još nije kasno, ne srljajte kao guske u maglu!" sada već novi predsjednik hrvatske Vlade gospodin Zoran Milanović izjavio je neki dan, a evo i danas kako mi nismo kao guske već kao airbus u magli. Zvuči zgodno, ali magla je magla, a ono što iza nje obično ulijeva u najmanju ruku nelagodu i određenu dozu straha. Ne muči nas niti magla, niti ono što je u magli već ono što se ne vidi od te magle i što iza nje slijedi. A poučeni iskustvom što je Hrvatskom narodu donijela magla iz poruke Stjepana Radića imamo pravo strahovati i od ove magle pa letjele kroz nju guske ili airbusovi. Još jedna stara narodna mudrost kaže nije važno samo poletjeti već i doletjeti. HDSSB je regionalna, nacionalna, proeuropska i demokratska stranka. Iz ovih obilježja jasno je da mi nismo protiv Europske unije ali se naše europsko usmjerenje zalaže za primjereniji i transparentan Hrvatska od suverene o tome jesu li ili nisu za ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju. A gdje drugdje prvo treba postaviti ova pitanja, nego ovdje u Hrvatskome saboru. Prevažna je ovo odluka za Hrvatsku državu i hrvatske građane. Sudbonosna ne samo za našu generaciju već i za našu djecu i djecu naše djece da bi ova pitanja ostala bez odgovora pogotovo kada se zna da je i sasvim nerazumna bila odluka o izmjeni Zakona o referendumu kojim se ovakva sudbonosna odluka za cijelu Hrvatsku državu i hrvatski narod može donijeti voljom ne većine svih građana već voljom većine samo izašlih građana na referendum, pa bilo njih makar i samo troje. Činjenica da će u Europskom parlamentu koji sada broji 751 član nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju sjediti i 12 hrvatskih europarlamentaraca, dakle samo 12 od 763 govori sama za sebe. Mi u HDSSB-u imamo povjerenje u hrvatske građane i vjerujemo da će oni izabrati ono što je najbolje za njih same, ali i za cijelu Republiku Hrvatsku. I zato se ne treba bojati sudbinu Hrvatske dati u ruke onima kojima uistinu i pripada – svim hrvatskim građanima već naprotiv. I na kraju, klub HDSSB-a je protiv referenduma 22. siječnja 2012. Smatramo da je najbolje odgoditi referendum za šest mjeseci, ali minimum na koji možemo pristati jest odgoda za 3 mjeseca. Bez odgode za najmanje 3 mjeseca i sve dok ne dobijemo odgovore na sve nedoumice ili nepoznanice koje očito postoje, ali se o njima ne želi otvoreno i iskreno prema vlastitom narodu govoriti jer se ne žele otvarati neugodne teme sve dotle klub HDSSB-a ne može podržati niti predložene izmjene deklaracije o temeljnim načelima pregovora za punopravno članstvo, niti prethodnu odluku o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji. Ako se ne prihvaćaju ovi naši prijedlozi i zahtjevi, klub HDSSB-a će po ovom pitanju ostati suzdržan u vezi oba dva prijedloga. Nadam se da će naša rasprava u siječnju iduće godine otvoriti još mnoga pitanja i da ćemo ne samo otvarati pitanja, nego davati i odgovore. Hvala vam lijepa. U ime kluba HNS-a gospodin zastupnik Jozo Radoš. Izvolite. I da vas obavijestim još ima 6 pojedinačnih prijavljenih govornika. **Radoš, Jozo (HNS)** Gospodine predsjedniče, gospodine predsjedniče Vlade, članovi Vlade, kolegice i kolege. Znam da je više-manje sve poznato, jasna su stajališta o ovoj temi. Ali radi se o vrlo važnoj odluci, a o još važnijoj temi pa dopustite da kažem nešto o tome. Europska unija je drugi veliki konsenzus koji se dogodio u Hrvatskoj i zahvaljujući tom konsenzusu koji se dogodio zapravo smo i uspjeli tako uspješno proći taj dugačak i vrlo kompliciran, jedinstven put. Republika Hrvatska je imala jedinstven put prema Europskoj uniji i stoga naravno uvijek se moraju konvencionalno i protokolarno ponoviti zahvale svima onima koji su u tome sudjelovali i tome doprinijeli. Dakle, svim vladama Republike Hrvatske od potpisivanja Ugovora o stabilizaciji i pridruživanju, pa do potpisivanja dakle Ugovora o pristupanju Europskoj uniji. No, bilo bi možda nepravedno da se ovdje ne spomene i uloga Hrvatskog sabora, Nacionalnog odbora za praćenje pregovora koji je također jedinstven. Taj Odbor je djelovao temeljem, dakle političkog konsenzusa i na tom odboru svaki je zastupnik svake stranke imao pravo veta. I unatoč takovim vrlo strogim i vrlo neobičnim pravilima funkcioniranja taj odbor je dao veliki doprinos. I stoga treba spomenuti ovdje i predsjednika toga Odbora, gospodina Ivicu Račana, predsjednika Odbora u jednom kratkom periodu gospodina Zorana Milanovića i posebice gospođu Vesnu Pusić koja je bila predsjednica toga Odbora u vrijeme najaktivnijeg dijela pregovora sa Ja ovdje neću ulaziti u proceduralna pitanja zato što su stvari dosta jasne. Mislim da su svi ovi postupci i komunikacijska strategija Vlade i 300 zakona u Saboru, dvadesetak javnih rasprava, 12 izvješća odnosno 12 plus 12. Bila su izvješća i Vlade i Nacionalnog odbora. 24 izvješća zadnjih 6 godina bila dostatna da se zna šta je to Europska unija, a ona je uvijek zapravo bila osjećaj vizija, ona je naravno i znanje i to vrlo, vrlo komplicirano i veliko znanje, ali ona je uvijek i u vrijeme svoga osnivanja i dan danas i u vrijeme svojih kriza bila osjećaj i vizija, i ni tisuću pitanja na koji bi dobili odgovore ne bi bila …/Govornik se ne razumije./…, jer ne može počivati samo na znanju. Međutim, ta Europska unija imala je vrlo konkretna postignuća. Poslijeratni oporavak Europe u 20 godina, i to vrlo brzi sigurno je zasluga i …/Govornik se ne razumije./… najprije europske zajednice za ugljen i čelik, a onda poslije toga i europske zajednice, odnosno nakon toga Europske unije, prema tome to su vrlo konkretna postignuća i ne počiva to sve samo na viziji. I ta integracija je pokazala kako se grade komplicirane političke, a opet uspješne političke strukture, ona je imala zastoja, ona je imala puno poteškoća, pogotovo na političkom, sigurnosnom i obrambenom području, ali nikada nije stajala, uvijek uvijek se pripremala za dalje i uvijek je sljedeći korak bio korak više i ta Europska unija je dakle svakako i po tome na neki način primjer kako se rješavaju komplicirani politički politički problemi, i kako se grade uspješne političke strukture. HNS je od samoga početka dakle vrlo jasno mimo svake političke, dnevne političke računice podržavao i sudjelovao i davao svoj doprinos i stoga u očekivanju uspješnoga referenduma, u očekivanju sticanja sposobnosti ove države, ovoga Parlamenta, Vlade i svih institucija da će iskoristiti te potencijale koje Europska u očekivanju trećeg hrvatskog konsenzusa na nekom strateškom pitanju koje neće biti tako visoka, od visokog značaja kao što su ove prve dvije Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke podržava ove odluke i poziva građane da u njihovom najvišem interesu iziđu na referendum i glasuju o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji. Hvala lijepa. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. Pojedinačna rasprava. Prvi je na redu gospodin zastupnik Branko Vukšić. Izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovani predsjedniče Vlade, gospodo ministri, ministrice, kolege i kolegice. Evo na samom početku kad je bivša premijerka Europskoj uniji, začudio sam se kako nije spomenula jednu činjenicu da je sa sindikatima potpisala sporazum u onom građanskom referendumu o 200 tisuća glasova i preuzela obvezu da će upozoriti ovu Vladu, Vladu Zorana Milanovića, tad u to vrijeme nije znala da će bit ta Vlada, ali buduću Vladu da sprovede u djelo ono što su obećali sindikatima. Pa evo sad ja postavljam pitanje i gospođi Kosor ili nekom iz HDZ-a da li može odgovoriti i premijeru Zoranu Milanoviću. Koja je svrha ulaska u Europsku uniju, da građani Hrvatske bolje žive, i tko će u ulasku u Europsku uniju odlučiti. Odlučit će hrvatski građani. Sad se postavlja pitanje na temelju čega će oni to odlučiti. Na temelju čega će hrvatski građani odlučiti treba li Hrvatska stvarno ući u Vjerojatno na temelju vlastitog iskustva da se u Hrvatskoj jako loše živi. Na temelju činjenice da u Hrvatskoj ne vlada pravo, već pravo jačega, na temelju činjenice da sve veći broj građana kopa po kontejnerima. Glasati će za ulazak u Europsku uniju iz očaja i pretpostavke da će s onu strane granice poteći bujica prava, posla, hrane, nekim čudom u Hrvatsku. Recimo postoji jedan primjer desetak novinara, jedan iz Hrvatske i ostali iz zemalja koji nisu u Europskoj uniji, bili su na jednoj poduci prije nekoliko mjeseci prvo u Zagrebu, onda su išli u Luksemburg. Prvo su zagrebački predavači im predavali što znači Europska unija za zemlju koja će uskoro postati članica svi predavači osim gospodina bivšeg državnog tajnika Plenkovića su zapravo bili apologeti, jedino je on govorio i jednoj i drugoj strani o prednostima i manama. Kad su došli u Luksemburg sve što su čuli, čuli su o tome koje su mane Europske unije. To ne znači da su u Europskoj uniji euroskeptici, nego samo znači to da realno govore o Kako mi pripremamo građane Hrvatske da donesu odluku. Prije sam u raspravi čuo da u Hrvatskoj svi sve znaju što donosi Europska unija 90% građana, možda sam rekao premalo, ne zna što ih čeka u Europskoj uniji. O Europskoj uniji se 10 godina govore političke elite, građane nitko ne informira, sam sam bio predložio nekoliko projekata na, u raznim medijima da se naprave različite emisije, recimo na hrvatskoj televiziji o tome što Europska unija jest, ne apologetski, neprofesionalno urađeni spotovi, već upravo dobro informiranje o Europskoj uniji. Međutim to nije prihvaćeno. Ono što se ja osobno zalažem i što se zalažu Hrvatski laburisti, koji nisu euroskeptici, već su skeptici prema načinu kako se Hrvatska priprema za odlučivanje o Europskoj uniji, da se odgodi referendum za sredinu, samo do sredine znači mjeseca veljače. Ništa drugo. Mislim da ne možete plašiti nas time da će isteći rokovi koji do, godinu i pol dana imamo rokova nakon referenduma da sve zemlje ratificiraju sporazum, mislim da smo mi ovdje u hrvatskom Parlamentu dužni posvetiti pažnju građanima, dužni smo onima koji će

da li su za ili protiv ulaska u Europsku uniju. Mi smo Hrvatski laburisti – Stranka rada, stranka koja će podržati ulazak u Europsku uniju, koja će objašnjavati zašto treba ići, ali sasvim sigurno da smo sami preslabi i da je premalo vremena. Hvala lijepa. Hvala. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Branko Bačić. Izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa ja bih ispravio netočan navod gospodina Vukšića. Naime nije gospođa Jadranka Kosor preuzela obvezu raspisivanja referenduma, potpisivajući sporazum sa sindikatima već je tu obvezu, odnosno taj sporazum potpisala predsjednica Vlade koja je u to vrijeme bila predsjednica Vlade. Da li će se taj referendum raspisati sada,

Gospodin Zoran Vinković naš zastupnik, izvolite. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Skratit ću ovu raspravu rasprava biti održana 18. siječnja, dakle 4 dana prije referenduma o EU i ponovit ću zahtjev HDSSB-a da tražim odgodu referenduma. Nismo protiv EU, ali smatramo da je ovo izuzetno kratko vrijeme da bi svi hrvatski građani mogli spoznati quo vadis Croatia ili Hrvatska – kamo ide Hrvatska. Ovo su samo neki zakoni, odnosno neki natpisi koji su možda i puno pametniji ljudi sastavili, pisali kako se izlazi iz EU, procedura nije nimalo jednostavna. Pravna stečevina EU nije ju moguće proučiti za dva života. Zajednička agrarna politika nejednakosti. EU je skupa, obratite pozornost na poredak zastava. Vodič kroz europsku demokraciju, demontaža mita o demokratskoj legitimaciji EU. Razlike u pravnoj kulturi. Spektakularna poljoprivredna nepravda itd., Ovdje je i pokazatelj raspoloženja hrvatskih birača u proljeće 2011 godine svega 30% građana je za EU. Možda je zbog toga i mijenjan Zakon o referendumu gdje će doista pravno i formalno tri građanina moći odvući Hrvatsku u jednu novu asocijaciju. Zbog toga je i mijenjan Zakon o referendumu. Da li je EU sveti povijesni cilj hrvatskih građana ili sebični interes hrvatske oligarhije željne udobnih briselskih fotelja? To je također pitanje na koje ovaj Hrvatski sabor treba odgovoriti. Ja ne znam da li je žamor bio 1918 kada je Hrvatska prvi put išla u jednu asocijaciju, tada Balkansku, išla u tamnicu hrvatskog naroda. '45. Hrvatski sabor nije mogao ni utjecati na to. Ali, nadam se da ovo slušaju hrvatski građani koji u ovom trenutku nemaju ni radno mjesto, a kamoli Internet gdje bi mogli pogledati ono što je naš vrlo uspješni pod navodnicima "pregovarački tim" uspio pregovarati. Hrvatska politika, a sjetimo se samo kako smo došli do suverenosti i samostalnosti jednim krvavim nametnutim ratom, hrvatska politika koja je vođena svih ovih 20 godina je dovela do toga da je upravo EU jedini izlaz za opustošenu, opljačkanu, prepljačkanu prepljačkanu RH. Hrvatsku koja u ovom trenutku ima gotovo 300 tisuća nezaposlenih. Stoga je legitiman zahtjev da se referendum odgodi za 3 mjeseca. Evo, ikona protukomunističkog disidentstva, simbol ponovnog rađanja demokracije u istočnoj Europi, bivši češki predsjednik i pisac Vaclav Havel koji je umro u nedjelju ujutro u 75 godini. Između ostalog je objavio 10 točaka 2005. godine. Pa evo svi oni koji ne razumiju, ja ću to vrlo brzo pročitati. U točci 1., a objavio je 10 točaka protiv EU gdje je iskazao svoju zabrinutost gdje Češka ide, a nama namjera posebno u HDSSB-u nije da prođemo kao Mađarska koja nema više ni svog poljoprivrednog zemljišta, da prođemo kao Rumunjska i da prođemo kao ove zemlje istočnog bloka nismo nikad ni bili u tom istočnom bloku i ne želimo provoditi posebno ovakvo stanje kakvo je sada. Gdje upravo zemlje osnivači EU imaju daleko kvalitetniji položaj u samoj EU. Europska unija, to su dakle misli Vaclava Havela, EU postat će država i imat će sve osnovne odlike jedne države. Imat će svoj Ustav, svoje građane, svoj teritorij, svoje vanjske granice, svoju valutu, svog predsjednika, svog ministra vanjskih poslova, svoju zastavu, himnu, državni praznik. U toj novonastaloj državi federalnog tipa trenutne zemlje članice bit će obične regije ili provincije. Ustav države EU bit će nadređen ustavima zemalja članica. Čak će i cjelokupni pravni poredak EU biti nadređen pravnom poretku zemalja članica. Izraz ustavni ugovor kao takav je neprecizan i samo privremen. Ovaj će dokument biti ugovor među suverenim državama samo dok kao ugovor ne bude potvrđen u zemljama članicama tada će taj dokument postati pravi Ustav. Pojam zajedničkog suvereniteta koji je dosad bio prevladavajući u današnjoj staroj EU napušten i umjesto njega je stvoren nov paneuropski suverenitet. Države u novoj EU gube svoje dosad ekskluzivno pravo za stvaranje svojih vlastitih zakona. To je vidljivo u ovom Hrvatskom saboru. Građani zasebnih zemalja postat će građani države EU s izravnim pravima i obavezama ove europske države. Europska unija, a ne zemlje članice sklapat će međunarodne ugovore s ostalim državama. Važnost manjih zemalja članica što znači same RH on je rekao Republike Češke umanjuju se glasačkim postupcima usporedbi s trenutnom situacijom koja je rezultat ugovora. Čak i u područjima donošenja odluka u kojima će zemlje članice u budućnosti zadržati pravo veta te odluke mogu biti u bilo koje vrijeme podređene glasu većine. Mislim da je pametnom dosta. Dakle, ono što želimo je otvoriti raspravu i omogućiti i vrijeme hrvatskim građanima kojima je danas više na pameti i onima u Sisku, u Željezari u Herbosu, onima u Đakovu, onima koji su dobili otkaz u Đakovštini, onim radnicima iz KIO-a. Kojima je više stalo do radnih mjesta, kile kruha i litre mlijeka, ali omogućiti da se u Hrvatskoj a posebno u ovom Saboru, jer ovaj Sabor do danas nije raspravljao o Europskoj uniji, vjerojatno nije 1918. raspravljao o Jugoslaviji pa smo završili tako kako smo završili. Nismo protiv Europske unije ali tražimo široku raspravu i odgodu referenduma, minimalno za tri mjeseca, Hrvatska time neće ništa izgubiti, niti europska unija a Hrvatska može puno toga dobiti. Hvala lijepo. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala. Gospodin zastupnik Dražen Đurović. Izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Pitanje pristupanja Hrvatske Europskoj uniji u prvom redu je vezano za Hrvatskih nacionalnih interesa. MI mislimo da su to dva neodvojiva pitanja, dakle, da li su Hrvatski nacionalni interesi tijekom procesa pristupanja uopće definirani ili je samo pristupanje Hrvatske nacionalnih interes. I HDZ-ova prethodna vlast i sadašnja SDP-ova definirale su ulazak u europsku uniju kao Hrvatski nacionalni interes. Dakle, mi smatramo da je hrvatski nacionalni interes može biti geostrateška pozicija republike Hrvatske, da može biti njena energetska neovisnost, zaštita vitalnih resursa, vode, zemlje, zraka, mora, jačanje gospodarstva zaštita poljoprivrede, i druge teme. Ukoliko će u proces pridruživanja u europsku uniju zadovoljiti te kriterije tada će biti zadovoljeni nacionalni interesi. Sami pregovori vode se od početka na način da se samo ispunjavaju mjerila po bilo koju cijenu i na bilo koju način. Dakle, otprilike je to išlo mi imamo domaću zadaću, moramo promijeniti 27 zakona, treba ukinuti 10 sudova, treba pohvatati nekoliko ljudi i tako mi ispunjavamo mjerila i kriterije i na taj način smo ispregovarali. I konačno, ti pregovori su provedeni netransparentno i bez ikakvog doticaja s javnošću koja je s njima upoznata nakon što su oni u cijelosti završeni. Potpisan je i pretpristupni ugovor, potpisali su ga i predsjednica Vlade i predsjednik Države određen je datum ulaska Hrvatske u Europsku uniju i nakon toga je rečeno sada će narod nešto odlučiti. Dakle mi znamo kako ulazimo, kada ulazimo i zašto ulazimo i nakon toga pitamo narod što misli o tome. Bilo je govora početkom ove godine da će se referendum održati prije potpisivanja navedenog ugovora, no rečeno je da je to neizvedivo već je prvo potpisan pristupni ugovor i nakon toga se ide na referendum. TA situacija s referendumom na neki način ako se mogu tako izraziti podsjeća na jedno vjenčanje. Svadba je dogovorena, zakaparila se sala, određeni su muzikaši, ide se u crkvu, svi gosti imaju kuvertice u džepu i sada se mladu dovodi i mlada treba reći da ili ne. Dakle, to je otprilike stanje sa Hrvatskim referendumom. Teško će mlada reći ne, jako teško. Ali ukoliko kaže ne, onda ne možemo govoriti o tome pa nema veze za šest mjeseci će me ponovno priupitati, ili za godinu dana dana barem toliko poštenja prema volji naroda, ako narod zaista i kaže ne onda ćemo tu volju i poštivati, ako narod kaže da hvala Bogu. S obzirom na način kako je proces vođen i na činjenicu da većina ljudi zaista, nije pitanje da li su ljudi za Europsku uniju već da li su za ovakav način ulaska sebe, sebe, svojih obitelji i svog domaćinstva i svoje domovine u tu zajednicu država, u prvom redu zbog manjka informiranosti. Mi smatramo, ja podržavam u svojoj raspravi i naš Klub tako smatra da tu raspravu, odnosno da referendum treba pomaći još za 6 mjeseci a najmanje za tri mjeseca. Hvala. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. Još imamo dva prijavljena govornika, gospodin zastupnik Igor Češek. Izvolite. Štovani predsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Naš, a i moj stav jer do 22. siječnja nema dovoljno vremena da se građanima pošalje bitne poruke što donosi članstvo u Europskoj uniji. Ljudi nisu dovoljno educirani, niti informirani o tome što nas očekuje ulaskom u Europsku uniju. Pravna stečevina je toliko komplicirana da je treba pojednostaviti i objasniti ljudima. Hrvatski seljak traži odgovore na određena pitanja, nije mu dovoljno samo reći da će moći dalje peči rakiju za svoje potrebe i imati svinjokolju za svoje potrebe. Hrvatski seljak traži odgovore što je sa … direktivom, što je sa zaštitom okoliša, što je sa genetski modificiranim organizmima, te koji su uvjeti potrebni da bi se dobili poticaji. A svi znamo da ti poticaji nisu jednaki za sve zemlje Europske unije. Ako Nizozemski seljak dobije 469 eura poticaja, Belgijski 447 eura, rumunjski 118, a u Estoniji taj poticaj iznosi 112 eura. Pitanje je koliko će Hrvatski seljak dobiti poticaja i koliko će biti konkurentan Europskom tržištu. Sasvim je jasno da ulaskom hrvatske u Europsku uniju dobijamo jedinstveno područje na kojima je zajamčena sloboda, slobodni protok roba i proizvoda, ali sa ovakvom raspodjelom poticaja zasigurno ne može biti konkurentan. Također isto postavljam pitanje koliko ćemo plaćati članarinu europskoj uniji a koliko smo mi do sada pripremili projekata za strukturne fondove koji nam mogu dati sigurnost da ćemo više sredstava povući… Moram iskazati bojazan da Moram iskazati bojazan da bi Republika Hrvatska mogla proći isto kao Rumunjska, odnosno da bi stopa iskorištenosti Europskih fondova mogla biti vrlo niska. Jer Rumunjska prema izvještaju, Bukurešt je uspio povući samo 3,4% od 20 milijardi eura u razdoblju od 2007. do 2013. godine. Zato predlažem u svoje ime i u ime Kluba HDSSB-a da se građanima hitno objasni koji su sve uvjeti koji nas očekuju u Europskoj uniji, a referendum prolongiramo za šest mjeseci. Hvala vam. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. Najzad zastupnik gospodin Boro Grubišić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče hrvatskog državnog Sabora. Potrebno je znati da su odluke koje se danas donose i ova rasprava jer se više neće stići raspravljati u Hrvatskom saboru dalekosežne odluke. Ne za jednu generaciju, ne za dvije generacije, ne za praunuke, nego zauvijek. Hrvatska zauvijek ulazi u EU i nikada više neće biti samostalna država. Jesmo li mi toga baš svi svjesni? Nikada više neovisnosti RH. Ona zauvijek gubi svoju neovisnost. I što to znači za Hrvatsku u kojoj se po Lisabonskom ugovoru liberalizira ne samo protok roba i usluga negoli i protok radne snage. Što će to u demografskom smislu značiti za RH za nekih 50 godina i u strukturi stanovništva? Govorim tu i o i o školskoj spremi ali i o nacionalnoj i ostaloj strukturi stanovništva. Hrvatska koja ima takav demografski gubitak i bez EU, Hrvatska u kojoj 465 tisuća stanovnika više od 10% radno sposobnog stanovništva se izjašnjava da bi rado potražila posao u inozemstvu. Hrvatska koja će na temeljem Lisabosnkog ugovora primati primati radnike ovdje iz da kažem bliže okoline i time zauvijek promijeniti i doći će do demografskih kretanja koja nisu povoljna za RH. A uza sve to uza sve to uz ono pravo glasa koje ima doći će i do značajnih političkih promjena u političkom sustavu osobito kroz izbora. Zato upozoravam da građani to ne znaju, da onaj … koji im je gospođa Kosor kao Biblijom kao svećenik za misom mahala, a iz kojega ništa nije jasno, a u situaciji opljačkane, opustošene Hrvatske i gospodarske krize, kada građani u očaju vide u apatiji možda vide nekakav izlaz iz tunela iz mraka ulaskom u EU dakle to vide kao jedini nekakav izlaz iako im nije jasno što ona donosi. Što donosi radniku, što donosi studentu, što donosi umirovljeniku, što čeka poljoprivrednike, ali to vidi kao nekakav spas i onda jasno ovaj simplificirani pa čak rekao bih Zakon o referendumu je takav da zaista može izići 3 čovjeka, 2 kažu za EU, 1 protiv i odošmo mi. Na osnovu takvog broja koji nije reprezentant hrvatskih građana možemo otići u EU. Jeli tako gospodine Radoš? Vi se tu smijuljite ali to je tako. Zbog toga i tražimo, a ne zato što smo protiv EU, nego tražimo da nam se to objasni u svakom segmentu, pa i osobito u ovome demografskom odnosno što to čeka Hrvatsku i što će biti kako će izgledati Hrvatska za 100, 200 godina. Jer zaista zauvijek gubimo naš suverenitet. Više nema samostalne Hrvatske. O tome se radi. Zbog toga neću ponavljati one radićeve riječi i ne želimo. Još nešto bih htio dodati. Naime, radi se o fenomenu Estonije u Sovjetskom Savezu. I danas kada je Estonija ima neku samostalnost u okviru EU još uvijek je broj Rusa u Estoniji veći od broja Estonaca. To vam je nadam se jasno. 60:40 za Ruse. Prema tome, razmislite ili razmislimo svi skupa i odgodimo referendum, ali da građanima objasnimo što je to točno u svakom segmentu života hrvatskih građana ispregovarano. A ne ovako da nas žedne preko vode preveslaju u EU. Hvala lijepo. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. Jedan me je zastupnik preplašio da će dignuti povredu Poslovnika ali onda je spustio. Hvala vam lijepa. Želi li možda na kraju predstavnik Vlade uzeti riječ?

jer vidim da su zastupnici HDSSB-a ili da stvari stavim ovako. Ako njihovi birači, a svatko od nas u ovom Saboru prije svega odgovara svojim biračima, a onda i svim građanima na neki način. Ali ako njihovi birači, a to vrijedi djelomično i za Laburiste znaju upola ovoliko koliko vi znate o EU, Havelu, fondovima, onda su informirani, onda nema straha, onda za tri mjeseca neće znati ništa više. Ja inače znam da ste vi stranka i regija koja je dosta aktivna u Bruxellesu koja je relativno uspješna u privlačenju onih fondova koje sada možemo privući koje možete privući. Prema tome, vi dosta dobro to znate. dobro to znate. Dakle, još jednom pozivam svima da ovo podržimo. Imao sam potrebu još samo nekoliko rečenica reći da su ovdje oni koji će očito ostati u velikoj manjini ne osjete izoliranima potpuno. Ali vidim da znate o čemu govorite, pa velim, ako vaši birači znaju barem pola toliko, situacija nije loša. I za kraj, u jednom trenutku odluku moramo donijeti i u životu, i u politici, i u ovoj priči koja traje 10 godina koja je samo kraj početka kao što je rekao kolega Mondekar citirajući Churchila kod … /Govornik ali u jednom trenutku treba stati. Jer tako me jedan profesore moj rimskog prava prekinuo kada sam previše pričao, i rekao mi kolega,

Hvala lijepa predsjedniku Vlade. Ispravak netočnog navoda. Odustajete jel da, kao znak doprinosa da idemo. Nećete odustati.

Tražimo jednu široku raspravu u Hrvatskom saboru može se nazvati kamo ideš Hrvatska jer svima nije jasno kamo ide. Sazovite klub SDP-a pa ćete vidjeti da ne znaju svi. Hvala. Evo zaključujem raspravu. Ne, ne… … /Buka u dvorani./… Jeste vi vidjeli da je digao pločicu? Ja nisam vidio da je digao pločicu.

Ne mogu vam dati pravo kad ga niste ostvarili. Nemojte se ljutit molim vas. Možda ste vi digli pa niste dovoljno brzo, niste Gospodine predsjedniče, tjerate me da sljedeći put dođem da vam mašem tu sa pola metra sa tablicom. Nemojte me tjerat da to radim. **Šprem, Boris (SDP)** Dakle svi kolege kraj vas tvrde da ste digli pločicu. Ok, onda ću uvažiti. Izvolite. Gospodin Drmić, ispravak netočnog Ispravio bih jedan netočan navod našeg novog premijera da zastupnici HDSSB-a puno znaju o Europskoj uniji. To nije točno i vi ste iz naših izlaganja mogli samo čuti puno puno pitanja na koja tražimo odgovore i mi i dio naših kolega koji ovdje moraju šutjeti i veliki dio građana Hrvatske. To su otvorena pitanja na koje ja sam u početku mislio da se kriju odgovori, a danas čak mislim da i oni koji su pregovarali sa Europskom unijom ne znaju odgovore na ta pitanja i to je razlog zašto mi tražimo odgodu referenduma na minimum tri mjeseca, da jednostavno znamo na osnovu informacija koje tražimo u što se upuštamo sa ulaskom u Europsku uniju. Hvala Zaključujem konačno raspravu.